Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Head Vabariigi Valitsuse liikmed! Head siin saalis olijad ning televisiooni ja interneti teel meie jälgijad! Tere päevast! Alustame 8. veebruari infotundi. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, haridus‑ ja teadusminister Tõnis Lukas ning majandus‑ ja taristuminister Riina Sikkut.

Aitäh teile! Hakkame pihta. Esimene küsija on Riigikogu liige Kert Kingo, vastab peaminister Kaja Kallas, teema on Eesti riik ja Eesti inimesed. Kert Kingo, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Peaminister! Iga riik peab hoolitsema esmajärjekorras oma inimeste eest, nende heaolu eest. Teie valitsemise ajal viidi ellu sundvaktsineerimist, vabastati vaktsineerimisest keeldunud inimesed töölt ja isoleeriti nad ühiskondlikust elust. Selle vastu meelt avaldanud inimestele saadeti kallale politsei eriüksuslased. Te rikkusite jultunult inimeste põhiseaduslikke õigusi. Te represseerisite igati neid inimesi.Teie olete olnud see, kelle otsuste tulemusena on Eesti inflatsiooni esirinnas. Te olete oma hinnatõusude poliitikaga teinud ja teete inimesi järjest vaesemaks. Teie valitsused on aidanud sissetulnud võõraid ülevoolavalt, kohaldanud neile erikohtlemist ja kõikvõimalikke hüvesid, aga oma inimesed olete jätnud ilma abita. Meie oma inimesed ei pääse arsti juurde, ei saa oma lastele lasteaiakohti ega kodulähedast kooli. Teie võitlete selle eest, et inimestele oleks toasoe ja elektrivalgus kättesaamatu hüve. Te nimetate seda kaasaegseks ja kindlates kätes Eestiks. Te tahate ära võtta inimeste kodud: ajate nad oma kodudest välja, sest see on teie poliitika.Te hirmutate ja terroriseerite pidevalt inimesi ning valetate kõige kohta. Te õhutate inimeste vahel viha ja vaenu, lõhestate jätkuvalt ja jätkuvalt ühiskonda ning räägite siis libamurelikkusega nende inimeste vaimse tervise hoidmisest. Te tühistate inimesi, kes teile kaasa ei kiida. Te hävitate inimeste elusid. Miks te vihkate oma inimesi, Eesti alalisi elanikke? Mis me teile teinud oleme? Aitäh! Lugupeetud Ma ei tea, mis riigist teie räägite – mina sellist riiki ära ei tunne. Mina käin ja kohtun inimestega ja näen inimesi, kes on suure südamega. Ma näen inimesi, kes on panustanud Eesti majandusse. Ma näen seda, et Eestil läheb üldjoontes hästi. Majad on korras, piirkonnad on korras, linnad on korras. Lapsed saavad hea hariduse, kusjuures igasuguseid arve ma võin ka tuua, mis toetavad minu väidet, et Eestil läheb üldjoontes hästi. Viimase kümne aastaga on näiteks palgad kasvanud 85%, samal ajal kui hinnad on kasvanud kõigest 20%. Kui me vaatame lühemat perspektiivi, puhtalt seda aega, kui mina olen olnud peaminister, siis [näeme, on kasvanud 28,7%. Vabade töökohtade arv on 2020 neljas kvartal versus 2022 kolmas kvartal kasvanud 51%. Tööhõive määr

on tööl. Hõivatud ametikohtade arv on samamoodi kasvanud. Keskmine brutokuupalk, kui me võrdleme jaanuari 2020 ja septembrit 2022, kasvanud 22,3%. Me oleme teinud erinevaid toetusi oma inimestele selleks, et neid raskeid aegu üle elada. Inflatsioon tõesti igal pool maailmas möllab. Nii, nagu eile Ameerika Ühendriikide president Joe Biden ka ütles, on inflatsioon sõltuv Putini sõjast ja sellest on kõik Me teeme kõik selleks, et oma inimesi aidata. Energiatoetused ja universaalteenus on oluliselt aidanud inimestel kuludega toime tulla. Me oleme tõstnud tulumaksuvaba miinimumi 1. jaanuarist, et jätta inimestele rohkem raha kätte. Me oleme tõstnud pensione 1. jaanuarist ja pensionid tõusevad aprillis indekseerimisega veel. Lisaks on keskmine pension tulumaksuvaba, mis jällegi jätab pensionäridele rohkem raha kätte. Me tõstsime lastetoetusi ja peretoetusi, et pered saaksid paremini toime tulla. Me oleme teinud väga palju erinevaid samme ka selle jaoks, et energiahinnad oleksid odavamad ja inimesed oleksid Eestis õnnelikud. Nii et selles suhtes mina inimestega kohtudes sellist kibedust ja sellist kurjust ei kohta. Ma kohtan häid inimesi, kes on rahul sellega,

Teie juhitud valitsused on hävitanud Eesti majandust. Teie kehtestatud koroonaterrori käigus olid ettevõtted sunnitud oma tegevuse lõpetama. Te olete hävitanud paljude ettevõtjate elutöö. Teie poliitiliste otsuste tagajärjeks on Eesti tööstustoodangu mahtude kahanemine rohkem kui pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel. Te olete hävitamas Eesti tööstust. Õhinapõhist rohepööret ellu viies hävitate te põllumajandust ja loomakasvatust. Teie poliitiliste otsuste tulemusena jäävad külad tühjaks, sest te sulgete maakoole ja lasteaedu. Te hävitate maaelu. Teie silmakirjalik abivalmidus on teinud Eestist venekeelse riigi: riigi, kus põhiseaduse järgi on riigikeeleks eesti keel, kus aga eesti keeles enam hakkama ei saa. Te olete Eesti venestanud. Te olete maha salanud Eesti sümboolika. Afišeerite võõra riigi lippe ja salgate maha sinimustvalge. Meie riigiasutuste logosid ehivad võõra riigi lipuvärvid ja fassaadidel lehvivad teise riigi lipud. Eestit justkui ei oleks enam. Te olete viinud Eesti riigis korruptsiooni tasemele, mida võib võrrelda Nõukogude Liidu aegsega. Te olete naeruvääristanud Eesti kui õigusriigi kuvandit. Miks te seda kõike teete? Miks te siis olete siin, kui te Eestit nii väga vihkate?

tänu sellele, et me hoidsime ühiskonda lahti ning lapsed said käia koolis ja vanemad said käia tööl, oli meie ettevõtetel see konkurentsieelis, mida paljudel Euroopas ei olnud. Meie tehased said olla lahti, samal ajal kui teistes riikides oli täielik lock-down ja inimesi sunniti olema kodudes ja isolatsioonis. Tänu sellele Eesti majandus kasvas 8,3%. Võrdluseks: Läti, Läti, Leedu ja Rootsi, meie naabrid – nende majandus kasvas samal ajal 4,7% – ja Soome, keda me tahame tihti eeskujuks tuua – nende majandus kasvas kõigest 3,3%. Nii et tegelikult see väide, et majandusel läheb halvasti, ei vasta tõele ja ka see [ei vasta

inimeseks, kes vihkaks Eestit, aga mina, vastupidi, armastan Eestit. Meie erakonna ridades ei kandideeri mitte ühtegi inimest, kes ütleks, et Pika Hermanni tornis ei pea lehvima sinimustvalge lipp. Selliseid aga teie ridades kandideerib. Meile on selge, et ainult sinimustvalge lipp siin Pika Hermanni tornis saab lehvida, ja selle nimel me teeme korralikult tööd. Nüüd koolid ja lasteaiad. Koolid ja lasteaiad on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Kohalikud omavalitsused otsustavad, kas nad

kohalikud omavalitsused on need, kes otsustavad koolide asutamise, lahtihoidmise ja kinnipanemise üle. Meie, riigi tasandil on gümnaasiumid: riigigümnaasiumid, mida me järjest avame ja mis pakuvad väga head haridust. Neid on tunnustatud selle

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea peaminister! Alustuseks ma tahaksin öelda, et minu meelest teie fraktsiooni saadikud alles paar aastat tagasi esitasid parlamendile küsimuse: "Mis värvi lipp peaks Pika Hermanni tornis lehvima?" Nii et pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad, aga las see EKRE ja Reformierakonna võitlus siin suures saalis jääb.Minu küsimus puudutab ikkagi konkreetselt Eesti riiki ja Eesti inimesi ehk Nursipalu temaatikat. Valitsus on seda protsessi vedanud teie juhtimisel päris pikka aega ja ütleme nii, et see protsess ei ole olnud läbipaistev. Inimesi veetud ninapidi. Me täna näeme seda, et kui riik oleks alustanud eriplaneeringut kaks aastat tagasi, kui teie olite peaminister, ja kaitseministri portfell on olnud samuti teie käes kaks aastat, oleks see lahendus olemas. Me teaksime, kuhu ja mis mahus ja millist harjutusvälja oleks võimalik rajada. Nüüd see, mida teie olete viimased kuu aega siin etendanud: te liigute jõuliselt ühes suunas, siis kohtute inimestega, lööte põlvest nõrgaks ja lähete tagasi oma teiste teemade juurde. Kindlasti ei ole mõistlik Võrus rääkida inimestele ühte juttu, tulla hiljem õhtul tagasi Tallinnasse ja rääkida televisioonis teist juttu. Ma ütlen teile veel kord: inimesed vaatavad ka Võrus televisiooni ja saavad selle sõnumi varem

Aitäh! Kõigepealt väikesed faktilised meeldetuletused. Kaks aastat tagasi ei olnud sõda. See sõda, täiemahuline agressioon algas 24. veebruaril 2022. aastal, praeguse seisuga natuke vähem kui aasta aega tagasi. Seega ei ei olnud võimalik alustada eriplaneeringut kaks aastat tagasi. Seda esiteks. Teiseks, te väidate, et see protsess pole olnud läbipaistev. Vastupidi: kohe, kui selgus, et me soetame uusi sõjalisi võimekusi ja et meil on vaja selle tõttu harjutusalasid laiendada, laiendada, võeti ühendust nende kohalike omavalitsustega, keda harjutusala laiendamine puudutaks, et see läbi rääkida. See oli juba mais, see oli juba juunis. Septembris toimusid rahvaga kohtumised. Järjest on neid kohtumisi toimunud, et selgitada esiteks neid vajadusi

ole veel tehtud ja ei ole tehtud uuringuid, mis nendele küsimustele vastused annaksid.Ma olen absoluutselt seda meelt, et selle ala laiendamisega on vaja kiiresti edasi minna. Seda ma ütlesin ka Võrus inimestega kohtudes, mujal Kagu-Eestis inimestega kohtudes. Me oleme samal ajal ka õigusriik. See tähendab seda, et kõik protsessid, mida me läbi teeme, peavad olema tehtud vastavalt seadustele. Kui seadus on liiga kitsas ja selliselt edasi liikuda ei võimalda, siis tuleb seda seadust muuta. Seadust saab muuta Riigikogu. Jah, valitsus saab selle seaduse [muutmise

järgmine Riigikogu.Veel kord, seda harjutusala on vaja ja ma olen rääkinud täpselt sama juttu: rääkisin Võrus, rääkisin kaameratele ja räägin teile täna siin. Aitäh! Ma tänan. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi teise küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Jaanus Karilaid, vastab peaminister Kaja Kallas, teema on transpordiühendused. Jaanus Karilaid, palun!

see on see koht, kus ma tegelikult tahaksin hoopis tunnustada mitmeid erakondi. Tahan tunnustada Isamaa Erakonda, kes on lubanud taastada Tallinna–Haapsalu–Rohuküla raudteeliini, tahan tunnustada EKRE-t, kes on seda väga selgelt välja öelnud ja ka tegudega tõestanud. Tahan tunnustada sotsiaaldemokraate, kes on samuti oma valimisprogrammi selle kirja pannud. Ka Eesti 200 on selle välja öelnud. Ja üllatus-üllatus, lõpuks ometi ka Reformierakond on pannud selle oma valimisprogrammi kirja.

Luik on Reformierakonna kohta Facebookis öelnud, et lõpuks ometi on prioriteedid paigas, märgatakse ka regionaalpoliitilist vaadet. Selle eest tunnustus ja loodame, et nendele sõnadele tulevad teod järele. Aga minu küsimus puudutab hoopis liini Tallinn–Berliin.

[võimaldab]. Me oleme riigieelarves tegelikult terve rea samme selle jaoks ette näinud, nagu raudteede elektrifitseerimine,

liini peale, arvestades, et see liin on väga ülekoormatud. Inimesed tõesti väga tahavad rongiteenust kasutada ja see on minu meelest

See on suur projekt ja selle ettevalmistamisega järjest tegeldakse. Kõigepealt planeering, siis maade omandamine ja Natura alade keskkonnauuringud – kõik, mis selliste projektidega on seotud. Samm-sammult minnakse edasi. Näiteks

peaks tulema Venemaalt. Noh, praegu on meil Venemaaga suhted sellised, nagu nad on, aga mulle tuleb meelde, et teie lugupeetud võitluskaaslased Urmas Kruuse, kindral Laaneots ja Jaanson on tulnud ju välja ettepanekuga, et Eesti võiks Vene föderatsiooni koosseisu minna. Kas see salaplaan on säilunud või kuidas Rail Baltic ennast ära tasub, kui tasuvusanalüüsi järgi kolmandik kaubast pidi tulema Venemaalt? Hea juhataja!

kui raudtee on valmis ja seda päriselt kasutatakse. Näiteid üle maailma on ju igasuguseid. Näiteks seda liini, mis on Suurbritannia ja Mandri-Euroopa vahel, hinnati ju ka täiesti valesti, et kuidas seda kasutama hakatakse. Seda raudteed on väga palju kasutatud. Kui vaadata neid, kes soovivad kaupa vedada, siis võib öelda, et selliseid keskkonnasõbralikke

varuvariant, et Eesti võiks nagu Vene föderatsiooni koosseisu astuda, nagu siin mitmed tema võitluskaaslased on välja pakkunud, et see nagu tagaks need kaubaveod. Palun juhtige tähelepanu, et valitseja ei vastanud sellele küsimusele. see ei ole kindlasti protseduuriline küsimus. Ja B – ma vastan nüüd kui poliitik siin saalis: ma arvan, et üleüldse mängida sellise mõttega ükskõik mis kontekstis on väga halb mõte, isegi küsimuse kontekstis. Ma ütlen nii.Ja Ja nüüd lisaküsimus. Tõnis Mölder, palun! Aitäh! Ma pean tunnistama, et minu hea fraktsioonikaaslane ja kolleeg oli võib-olla teilt seda küsimust küsides suhteliselt pehmekoeline. Ma peaksin ikkagi ütlema ausalt, et see tundub

käega rasvaselt maha Rohuküla raudtee investeeringu, mis oli jõudnud hanke mõttes väga kaugele. Täna oma valimisprogrammis lubate sedasama Rohuküla raudteed jälle ehitada. Tegelikult see on, ma arvan, punkt üks, valijate lollitamine ja punkt kaks, mulle tundub, et ka te ise ei usu sellesse programmi. Ehk te tegelikult üritate neid inimesi, kellele see päriselt korda läheb, ninapidi vedada. Aga minu küsimus on hoopis selline: kas te olete arvutanud välja, kui palju maksab see

Kõigepealt võib-olla meeldetuletuseks mõned faktid.

[loomise] alguses oli [antud] indikatsioon, kui palju seda raha sealt tuleb, ja see summa arvutati ümber vastavalt sellele, kui hästi ühe või teise [riigi] majandusel läks. Taasterahastu seisukohast oli halb uudis see, et Eestil läks COVID-i olukorras paremini kui teistel. Meie majanduskasv oli 8,3% ja selle tõttu taastekava rahastamine Eesti jaoks vähenes. See tähendas seda, et kõigi nende projektide puhul, mida me olime mõelnud teha, me pidime vaatama, mida me saame teha ja mida me ei saa teha selle aja jooksul selle raha eest, kuna taastekava planeeritud investeeringute maht ületas oluliselt rahastusvõimalusi. Seetõttu tuli teha raskeid valikuid. Just nende

et sellega praegu edasi ei saanud minna. Praegune indikatsioon on, et ehituseks on vaja vähemalt 114 miljonit eurot. Aga tulles teie konkreetse küsimuse juurde, kui palju maksab

Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Protseduuriline küsimus, Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Ma tean, et teie matemaatilised oskused on siin saalis märkimisväärsed. Ma ei tea, kas see on protseduuriline küsimus, aga mul on üks matemaatiline tehe, mille puhul ma tahaksin, et te tuleksite mulle appi. Kui esialgne taastekava maht oli 982,5 982,5 miljonit ja Eesti tegelik taastefondi maht oli 863,3 miljonit, siis mulle tundub, et see vahe jääb kuskile 120 miljoni euro kanti. Ometi kärbiti 360 miljonit eurot. Kas teile ka tundub, et 360 ja 120 ei ole päris võrdsed arvud? Aitäh, Aitäh! Protseduuriliselt vastates: 360 ja 120 ei ole võrdsed arvud, 120 mahub 360-sse kolm korda kui see oli protseduuriline küsimus. Aga see kindlasti ei ole seotud … Võib-olla see ei ole ka tööga hetkel seotud, seda on raske hinnata. Aga nüüd läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Selle teema on kirja pannud Helle-Moonika Helme, vastab haridus‑ ja teadusminister Tõnis Lukas, teema vihakõne korpuse loomine. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas! Eesti on põhiseaduse kohaselt iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik ning Eestis kehtib põhiseaduse järgi sõnavabadus. § 41 ütleb, et igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele, kedagi ei tohi sundida neid muutma ning kedagi ei saa tema veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. Ja § 42 ütleb, et riigiasutused ja nende ametiisikud ei tohi Eesti kodaniku vaba tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid tema Aga mida me loeme eilsest Eesti Päevalehest? Haridus- ja Teadusministeerium – riigiasutus ja selle ametnikud – on asunud looma robotit, mis just nimelt Eesti kodanike vaba tahte vastaselt koguks erinevatelt meediaplatvormidelt inimeste avaldatud veendumusi ja väljaütlemisi. Ühesõnaga, teie ministeerium ministeerium on asunud looma süsteemi, mis aitaks nuhkida kodanike tagant ja luurata nende sõnade ja veendumuste järele, eesmärgiga neid loomulikult tasalülitada ja isegi karistada, kui vihakõneseadus on vastu võetud.Ja et te ei ütleks, et avalikkus on millestki valesti aru saanud, siis eile kirjutabki Eesti Päevaleht: "Haridus- ja teadusministeerium kuulutas möödunud aasta lõpus teadus- ja arendustegevuse programmi raames välja taotlusvooru "Vihakõne korpuse loomine". Eesmärk on luua eestikeelse vihakõne tuvastaja treenimiseks vajalik treeninguandmete korpus. Tekste kogutakse eri infokanalitest, näiteks uudisteportaalide kommentaariumitest, sotsiaalmeediast ja foorumitest." Kas te päriselt ka saate aru, mida te teete või mida teie majas tehakse? Päriselt ka tolereerite seda põhiseadusevastast tegevust ehk inimeste tagant nuhkimist? Aitäh, hea eesistuja! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud küsija! Tõepoolest on Haridus- ja Teadusministeeriumis 2021. aastal ja 2022. aasta alguses valminud tegevuskava, mida nimetatakse keeletehnoloogia tegevuskavaks, ja seal on mitmesuguseid eesmärke, mille hulgas on tõepoolest nimetatud ka vihakõne korpuse loomist.

Taotlusvooru väljakuulutamine on tõepoolest käinud siin kompetentse [nõukogu] ehk Eesti keeletehnoloogia nõukogu eestvedamisel, aga mingil hetkel peaks [see teema] tulema ministri lauale kinnitamiseks. Nii et olen seda asja vaadanud. Ei saa absoluutselt aru, miks selle korpuse nimetus on vihakõne korpus. Ma arvan, et siin flirditakse nihukese moesõna või -valdkonnaga. Antud juhul Eestis ei ole see sobiv, sellepärast et Eesti ei ole heaks kiitnud Euroopa Liidu vihakõne direktiivi, mida

kontrollimine toimuks nende sõnade ja ütlemiste tasandil häirivalt nii, et demokraatia oleks ohus, ei ole me riigina praegu seda [direktiivi]

See on arvutiprogrammide treenimise jaoks vajalik korpus. Nii et see nimetus on täiesti sobimatu ja seda ma kindlasti sellisel kujul ei kinnita.

Kuna inimesed on haiged, siis tuleb haigekassa nimetada ümber tervisekassaks ja loota, et inimesed saavad selle tulemusena terveks. Töötukassa nimetatakse ümber töökassaks ja loodetakse, et töötud saavad siis kõik tööle. Nüüd te tulete siin keerutama ja hämama, et teie ei tea asjast midagi ja et olete nagu valesti aru saanud ja et üldse tuleks see vihakõne korpus kuidagi ümber

alates rikkuma Eesti põhiseadust ja võtma kodanikelt ära nende põhiseaduslikke õigusi, mida ma just [oma eelmise] küsimuse alguses kirjeldasin. Ähvardab meid trahvidega, kui me seda ei tee. Ja sellel ei ole midagi pistmist selle iseseisva ja sõltumatu demokraatliku riigikorraga, mis on kirjas meie põhiseaduse esimeses paragrahvis.Ikkagi ma küsin: miks te Eesti Vabariigi ministrina, Haridus‑ ja Teadusministeeriumi ametnikuna rikute põhiseadust, lubades sellise ilge, kohutava, jäleda roboti loomist, mingi üksuse loomist, mis töötab selle nimel, et ära võtta meie õigusi ja vabadusi, mille alusel hakatakse meie inimesi taga kiusama, ahistama, karistama, jälitama, nende sõnade ja arvamuste taga nuhkima, nuhkima, neid tasalülitama, tühistama, ära keelama, isegi vangistama, kui see vihakõne seadus vastu võetakse? Reformierakond on seda kogu aeg tahtnud teha. Maris Lauri tassis seda vihakõne seadust meile siia Riigikokku kogu aeg, sajal erineval moel. Teie, isamaaline inimene, nagu ma olen uskunud, ka põhiseadusest lugu pidav inimene, kas te tõesti lähete seda teed, et hakkate Eesti rahva arvamusvabadust, mis on põhiseaduslik õigus, vihakõnemalakaga peksma, sest Reformierakond, Euroopa Komisjon ja liberaalid seda nõuavad?

Sellist liialdamist on palju näha. Seda kindlasti soodustab ka Euroopa direktiiv ja selle liiga toimekas täitmine. Ma kujutan ette, et kui mingisse lihtsustatud masinasse visata sisse või anda näiteks "Eesti kõnekäänud III" või mingid muud niisugused köited või endisaja kirjandusteosed, siis läheks see masin kohe rikki, sellepärast et seal on justkui lihtsustatud programmi jaoks sobimatut kõnepruuki. Nii et seda asja kindlasti primitiivselt teha ei saa. Ja sellest lähtekohast, et meil on demokraatlik sõnavabadus, millel on muidugi teatavad piirangud – ei tohi teist inimest hävitada, solvata

Ma olen väga häiritud sellest tuimusest, millega te suhtute oma haldusalas toimuvasse ikkagi üsna radikaalsesse plaani panna tehisintellekt meie kõigi järele nuhkima, et luua programm, mille alusel meelsust kontrollida. Ja see makstakse kinni Eesti maksumaksja rahaga teie ministeeriumi eelarvest. See on võigas. See on võigas! See on põhiseaduses [sätestatud] vabadusi jalge alla trampiv. Mind väga häirib kogu see heietus siin, et vihakõne ja vaenukõne on halvad asjad. Jaa, ma võin omal nahal kogetu pealt rääkida, kui halb asi on see, kui inimesed ähvardavad sind kas Facebookis või kuidagi muud moodi tappa või midagi muud teha. See kõik on väga ebameeldiv. Aga meil on karistusseadustikus kirjas, kirjas, väga selgelt defineeritud, mis hetkest alates selline tegevus on kriminaalne. Kui see on lihtsalt sõnadega ärplemine, siis see ei ole kriminaalne, sest sõnavabadus nõuab, et me kõik, kaasa arvatud liberaalid, taluksime seda, kui meile öeldakse halvasti. See on vaba ühiskonna hind, mida me maksame. Kriitikat tuleb taluda, halvasti ütlemist tuleb taluda. Ja jutu keerutamine siin sellest, kuidas me kõik tahaksime piirata vihakõnet – tahaks, tahaks. Selle jaoks tuleb alustada iseendast ja selle jaoks tuleb kõigepealt pöörduda progressivistide poole, kes kõike ja kõiki Aga teie asi ministrina on hoolitseda selle eest, et teie alluvuses olevad ametnikud ei saaks meile siin kontrabandina tuua tehisintellekti, kes hakkab meie meelsust kontrollima, ja hoolitseda selle eest, et selleks ei läheks sentigi maksumaksja raha. Palun, kas te saate meile üle kinnitada, et te teete seda? Tõnis Aitäh! Lugupeetud perekond! Te panete mulle omaks praegu initsiatiive, mida ma kindlasti võtnud ei ole. Seda, kas ma midagi kinnitan, kui see minu lauale tuleb, ma otsustan ise. Ja kindlasti ei tee ma seda nii võikal moel, nagu teie seda tahate siin kirjeldada. Esinemiseks oli see teil hea küll. Mis puudutab keele puhtuse või keelekorraldusega tegelemist, siis võin öelda, et Haridus‑ ja Teadusministeerium on on viimastel kuudel järjepanu tegelenud sellega, et Eesti Keele Instituudi kavatsetavad toimingud keelekorralduse alal oleks ikkagi jätkusuutliku ja järjepideva ja ja areneva eesti keele heaks, et eesti keele õigekeelsussõnaraamat ilmuks, et meil oleks olemas õigekeele‑ ja õigekirjanorm, millest lähtuda. See tähendab, et me oleme jätkuvalt ka keelekasutuses ja selle keelekasutuse riiklikus poliitikas pigem konservatiivsed. Olen ministrina selle üle valvanud ja valvan ka edaspidi. Nõuan ka ametnikelt ja allasutustelt vastavat tegevust, austust meie keele ja kultuuri vastu ning teen seda jätkuvalt.

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister Sikkut! Esmaspäeva hommikul saates "Terevisioon" kommenteerisite lennufirma Ryanair juhtumit ehk suurel hulgal otseühenduste sulgemist. Kiitsite lennujaamamaksude tõusule takka, aga ilmselgelt kandsite ette kenasti ametnike poolt kokkukirjutatud memosid, kus peeti oluliseks uutesse turvasüsteemidesse investeerimist, mis kergendaks vedelikega läbi kontrollala liikumist. Aga ilmselgelt ei mõelnud te sellele, et kui lennujaamas pole enam reisijaid ehk pole ka lende, siis ei ole neid investeeringuid kellelegi pakkuda. Eile "Esimeses stuudios" esines sel teemal ka lennujaama juht, kes pehmelt öeldes ei saanud üldse vist aru, kus ta on ja mida ta räägib, sest ta kinnitas seda, et järgmisel aastal on kavas neid tasusid veelgi tõsta. See on täiesti absurdne. Teid mõlemaid ühendab ausalt öeldes minu arvates see, et te kumbki ei näe suurt pilti ei turisminduses ega ettevõtlusest üldse. Ilmselgelt annab selline

metsik tõus üldse kooskõlastati või lugesite ka selle kohta ajalehest nagu paljude muude asjade kohta, kui te olete kommenteerinud mõnda teemat? Ja lisaks: millised sisulised arutelud sellele otsusele eelnesid teie ja lennujaamajuhtide vahel?

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud küsija! Tõesti, ma olen nõus, see on väga õige, et me peame vaatama laiemat pilti. Me ei saa rääkida siin ühe lennufirma ärimudelist või selle kasumlikkusest Eestis, vaid peame vaatama Eesti ühendusi tervikuna.

See on meie poolt pandud esimene ootus. Teine on muidugi majanduslik toimetulek. Aga lennujaam ise peab väga tähtsaks ka otseühenduste arvu,

Pealkirja tasemel võib tunduda, et mõne sihtkoha sulgemine on kuidagi väga suure mõjuga, aga tegelikult Tallinna Lennujaamas reisijate arv kasvab. Lennufirmad Lennufirmad tihendavad lennuühendusi lennusihtkohtadega, sealhulgas tihendab lende Ryanair. 15 lennuettevõtjast 14-l ei ole olnud muret nende tasude tõusuga.

ehk need lennud olid vähetäituvad ja ilmselt lennuettevõtte jaoks vähetasuvad. Selle eest, milliseid otsuseid teeb lennuettevõte oma majandusloogikast lähtudes, arvestades, et majandus jahtub, ei saa meie – ei mina ministrina ega Eesti riik – kuidagi vastutust võtta. Aga see, et Tallinna Lennujaam on ilus ja kodune, reisijate arv kasvab, sihtkohtade arv suureneb ja tegelikult olemasolevatesse sihtkohtadesse väljuv lennuliiklus tiheneb – need on faktid ja nende üle ei saa kuidagi vaielda. Millal algas tasude tõstmise protsess?

Ametlik materjal läks välja 27. mail 2022, kui minister oli Taavi Aas. Aga ka need protsessid on olnud palju pikemad.

aga enam-vähem majandab ära. Nii et on võimalik teha täiendavaid investeeringuid ka teie mainitud uutesse turvaväravatesse või lennujaama laiendamisse. Tallinna Lennujaam on populaarne, reisijate arv kasvab. Ma arvan, et me kõik hindame seda ning peame väga toredaks ja koduseks lennujaamaks. Aga et seda hoida, tuleb teha täiendavaid investeeringuid. Selline miinuse kärisemine järjest enam, aasta-aastalt lihtsalt ei ole tulevikku vaadates mõistlik. Millisel määral neid tasusid tõsta, kui see ükskord ette võetakse? On mitu erinevat viisi asjade tegemiseks. Võib ka ministri otsusega otsustada mingisuguseid lennusihtkohti või lepingutingimusi [muuta] või tasumäärasid tõsta.

Aga ma arvan, et on hea, et need otsused ei ole poliitilised, vaid juhtkond, kes vastutab strateegiliste eesmärkide elluviimise eest, saab teatud vabaduse nende eesmärkide täitmiseks. Ja Ja nüüd palun lisaküsimus, Martin Helme! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! Selgelt on näha, et te olete lennunduses sama leegitsev edulugu nagu energeetikas. ma ei saa lihtsalt. Ma ei talu seda juttu. Selles on nii palju sogaajamist, kui üldse on võimalik. Esiteks, lennujaam on kasumis üle 8 miljoniga. Kust kasum tuleb? Parkimisest ja restoranidest. No see on ju absurdne! Lükkame siis lennud sealt eest ära ja paneme kogu lennuraja parkimise peale, siis olemegi kasumis.Me oleme uputanud Eesti maksumaksja raha nii Eesti Õhu kui Nordica projektidesse – 200 miljonit! Me topime igal aastal kümneid kui mitte sadu miljoneid turismi turundamisse ja siis tegeleme lennujaamas ühenduste väljasuretamisega, sellepärast et et nii nagu kogu ülejäänud tänane valitsus, nii ka majandusminister ja -ministeerium arvavad, et 30%-line hinnatõus on midagi sellist, mida keegi ei märkagi. Märkavad ikka. Kusjuures mitte ainult Ryanair, vaid ka teised lennufirmad karjuvad selle peale.Nüüd miinusest.

tuleks omanikul ehk teil anda selge suunis: ei ole vaja kasumit kokku ajada, vaid on vaja korralikke ühendusi saada ja lennufirmadega läbi rääkida. Seda te teinud ei ole. Selle asemel te usaldate lennujaama juhti, kes ilmselgelt ei saa aru, mida ta juhib. Kui ta tahab restoäri teha ja parkimise pealt raha teenida, siis mingu mingit muud bisnessi tegema. Te peaksite ju ometi aru saama, et selline käitumine on totaalne rehepaplus. Teenida riigieelarvesse mingisugused naeruväärsed 8 miljonit eurot kasumit selle hinnaga, et Eesti muutub kolkaks! Te olete ju läbi kukkunud oma transpordipoliitikas. Võtke ometi Riina Sikkut, palun! Aitäh! Tuleb tänada sellegi küsimuse eest. Kõigepealt tõesti, energeetikas meil lähevad asjad väga õiges suunas. Gaasi hind börsil langeb. Elektri hind langeb. Varustuskindlus on Baltikumi piirkonnas tagatud. Gaasi on piisavalt ja ka Läti hoidlas on praegu, arvestades sooja talve, varusid piisavalt, et Eesti ja Läti aastane kogutarbimine ära katta ka 2023. aasta jooksul. Nii! Aga lennujaamast. Kasum kontsernis tervikuna on ja see, et lennujaam teenib tulu ka kinnisvaraarenduse pealt – tegemist on suure territooriumiga –, on igati mõistlik. See tulebki teenima panna. Ma arvan, et juhtkond suhtubki vastutustundega sellesse, mis nende ülesanne on. Lennundustegevus on kahjumis, aga sealjuures riik omanikuna toetab Tallinna Lennujaama sihtotstarbeliselt julgestuskulude katmisel: eelmisel aastal 6,76 miljoniga, sel aastal 7,7 miljoniga. 2,3 miljonit [on riik andnud] sihtotstarbeliselt regionaalsete lennujaamade töö korraldamiseks – see ei ole

Reisijate arv järjest kasvab, sihtkohti tuleb juurde ja neid tuleb juurde erinevate lennufirmadepakutuna. Meie ei tegutse ühe lennufirma ärimudeli kasumlikkuse huvides. Me pakume Eesti inimestele nii strateegilisi ühendusi kui võimalikult laia sihtkohtade arvu ja see kõik on praegu tagatud.

Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi viienda teema juurde. Siin esitab küsimuse Riigikogu liige Martin Helme, vastab peaminister Kaja Kallas, teema on valimiskampaania. Martin Helme, palun! Liigume edasi Meil oli eelmisel, 2022. aastal rekordmadal sündimus: 11 500 last sündis. Nii vähe lapsi ei ole Eestis sündinud isegi esimese ega teise maailmasõja ajal. Teie valitsuse ajal on kindlate kätega tüüritud meid iibekriisi. Reformierakonna programmis on täpselt null sõna rahvastikupoliitika ja perede toetamise kohta. Selle asemel jagab teie erakond välja

pretsedenditult obstrueerisite.Juhtunud on ka niimoodi, et teie aktivistid Rakveres nädal tagasi jagasid neid kondoome alaealistele. Üks keskealine mees andis 14‑aastasele poisile sellesama grupiseksi kondoomi ja sinna juurde tegi ühemõtteliselt kahemõttelisi nilbeid märkusi.Minul

Aitäh! Kõigepealt, lapsi sünnib vähem siis, kui emadel on ebakindlus nende aegade suhtes. Meil tõesti on ärevad ajad ja ärevatel aegadel

partnerite vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes ja oskavad leida infot seksuaaltervise kohta. Muideks, tänu sellele on 15–17-aastaste hulgas omal soovil raseduse katkestamine vähenenud 21 aasta jooksul 6,9 korda. 6,9 korda. Näiteks 2000. aastal katkestasid 15–17-aastased raseduse omal soovil 577 korral, aga 2021. aastal oli kordade arv langenud 84-le. Samamoodi on oluliselt vähenenud teismeliste emade sünnituste arv.

ju reklaamikampaanias ei küsita. Mina ei tea, mina ei oska näiteks peale vaadates öelda, kui vana keegi on. Aga see, et 14-aastased poisid teavad, kuidas kondoome kasutatakse, mille jaoks neid kasutatakse ja vajadusel neid ka kasutavad, ma arvan, on üldise seksuaaltervise seisukohalt pigem positiivne. Ja Ja palun nüüd täpsustav küsimus, Martin Helme. Aitäh! Selles, et 14‑aastastel poistel on huvi nende asjade vastu, keegi ei kahtle. Aga seda, et Marko Mihkelsoni erakonnakaaslased tulevad [noortele poistele] grupiseksi loosungitega kondoome jagama, ma pean probleemseks. Ma arvan, et see ei ole sugugi hea. Selle üle ei ole õnnelikud ei lapsed ega nende vanemad. Tegelikult ei tahtnud ma teilt seda statistikat saada, ma ütlesin põhistatistika kohe sissejuhatuseks ära: Eestis on rekordmadal sündimus. Te tõite välja, et langenud on sünnituste arv erinevates vanusegruppides, aga see ongi ju probleem. Ja teine probleem on see, et teil ei ole programmis mitte mingeid plaane, lubadusi ega seisukohti, kuidas Eesti rahvas saaks

te muidugi ei suutnud teha, nii nagu te ei suutnud seisukohta võtta Marko Mihkelsoni teemal.Ma lihtsalt arvan, et te ei saa lükata kõiki asju siin maailmas Putini kaela. Kui Eestis on sündimus rekordmadal, madalam kui siis, kui Stalin oli võimul, madalam kui siis, kui meil Saksa keiser valitses, siis kui kaua me räägime sellest, et energiahinnad on kõrged ja Putin on süüdi? Siin ikkagi ka teie vastutate selle eest, mis Eestis toimub. See on teie valitsus.

Mina näiteks arvan, et teismelised ei ole piisavalt küpsed selle jaoks. Ja tõepoolest, nii nagu te ise ütlesite, neil on huvi nende asjade vastu, aga mitte veel selle vastu, et hakata peresid looma. Ja selles on kondoomidel oluline roll.Nüüd, te muretsete meie programmi pärast. Meil on väga hea programm. Meil on siin väga palju asju, mis puudutavad otseselt peresid. Ja võib-olla tuleb teile üllatusena, aga noored naised, kes on sünnitusealised, ei ole sünnitusmasinad, kuhu sa paned raha sisse ja kust beebi vupsab välja. Noortele naistele on oluline kindlus: see, et mees on nende kõrval, kui lapsed sünnivad, ja neil on kindlus, et seda last kasvatavad üles kaks vanemat. Selle jaoks on meil terve rida töö- ja pereelu ühitamiseks vajalikke samme. Me oleme rõhunud sellele, et noortel peredel on

siin terve rida asju, mis just peresid toetavad. Just peresid! Mitte nii, et naised peaksid olema kodus, vaid nii, et ka naised saaksid ennast teostada ja lapsi üles kasvatada nii, et laps oleks nii mehe kui ka naise võrdne kohustus ja nii mure kui ka rõõm ning seda tehtaks koos.

Ma küsin, kas see ei olnud ohumärk, et aasta tagasi alustati laiaulatuslikku sõda Ukraina vastu. Miks siis aasta tagasi ei algatatud planeeringut? Miks jäeti kõik viimasele minutile, vahetult enne valimisi? Kas te kardate inimestega suhelda? Aitäh,

Me oleme tegutsenud, vastupidi, varakult. Kui teised ärkasid alles 24. veebruaril, siis tuletan meelde, et mina olin siinsamas Riigikogu puldis

Tänu sellele me saime nii sõjalisi võimeid kui ka laskemoona odavamalt, kui said need riigid, kes korraldasid hanked alles hiljem. Nii et me oleme tegutsenud väga õigel ajal ja kiiresti. Harjutusalade laiendamise vajalikkus selgus ju tegelikult Madridi otsustega, mis tehti suvel. Suvel oli selge, et siia tuleb oluline tugevdus meie lääneliitlaste poolt ja NATO idatiiba hakatakse tugevdama. See tähendas seda, et siia tulevad uued eelpaigutatud võimed. Lisaks otsustasime me suvel hankida õhukaitsesüsteemid. Ja nüüd neid

vähenenud 10 000 hektarile, mis tähendab oluliselt väiksemat mõju kohalikele elanikele. Neid asju võetakse arvesse nendel kohtumistel, mis inimestega seal piirkonnas on ütlen, et selle ala laiendamine on vajalik. Aga me oleme demokraatlik riik, kus toimuvad kaasamisprotsessid ja kus tehakse erinevaid uuringuid. Neid viiakse ellu ka praegu. Teiseks, kuna me oleme õigusriik, siis kõik peab toimuma vastavalt seadustele. Kui seadus on liiga kitsas

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Kõigepealt varustuskindlusest. Varustuskindlus on väga lai mõiste ja kindlasti te arvasite siia tulles, et ma räägin elektrienergiast ja varustuskindlusest. Ma arvan, et need on olulised teemad, aga varustuskindluse puhul ma arvan ka seda, et tänases julgeolekuolukorras on väga oluline valitsuse toimimise varustuskindlus. Nimelt, ma vaatan, et teie head kolleegid Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ei ole viimased nädalad ja kuud pühendunud mitte sellele, et teha tööd Vabariigi Valitsuses, vastutamaks oma valdkonna valdkonna eest, vaid on tööajast aktiivselt tegelenud poliitkampaaniaga. Näiteks siseminister Lauri Läänemets külastas eelmisel nädalal oma tööajast Paides piimatööstust, kus on pooleli ehitusobjekt, ja külastas just nimelt Türil, Paides ja Koerus toimuvat sisekaitseõppust. Keskkonnaminister Madis Kallas andis Kuressaares üle teatud aukirjad, aga millegipärast ainult Kuressaares, kus on tema valimispiirkond. Piret Hartman, kes on kultuuriminister, külastas eelmine nädal Narvat, Sillamäed, Kohtla-Järvet ja kohtus sealsete kultuuriinimestega. Ometigi ma vaatan ka seda, et üllatus-üllatus Ida-Virumaa kultuurifoorum, mis tavaliselt toimub aprillikuus, on sel puhul tõstetud veebruarikuusse ja seal esineb samamoodi kultuuriminister Piret Hartman. Peep Petersoni puhul ma vaatan, et jääaugus käib ta küll igal hommikul, mis on väga kiiduväärt, ometigi on see jääauk raiutud Pärnusse.

vastutus valitsusliikmena. Ma arvan, et kellelgi ei ole selles osas kahtlust, et minu kolleegid samamoodi valitsusliikmetena oma ülesandeid täidavad. Samas üks indikatsioon valitsusliikmete päevade tihedusest on see, et mina näiteks ei teadnud, et Peep Peterson taliujumisega tegeleb. Nii et tänan selle info eest!

ma ei tea – ühe koha külastuse kohta, on see siis sisekaitseõppus või piimatööstus, ei oska mina mingisugust hinnangut anda. Iga inimene saab oma käike ise kommenteerida. Aga ma kinnitan, et minu esimene vastutus on täita oma ülesandeid valitsusliikmena ja sellega seoses teha erinevates piirkondades ka kohtumisi, mis puudutavad näiteks elektrivarustuskindlust – nii tehnilisi küsimusi kui ka hinda, mis paljude ettevõtete ja inimeste jaoks on osa varustuskindlusest.

Aga kui see nii-öelda murede ja rõõmude kuulamine piirneb ainult enda valimispiirkonnaga – olen isegi kuulnud, et osa ministreid ei ole viimastel nädalatel isegi Tallinnasse Vabariigi Valitsuse istungitele jõudnud, vaid tegelevadki päevast päeva

Minu küsimus ongi teile jätkuvalt selline: kas te saate kinnitada, et tõesti kõik teie ministrid, kes praegu Vabariigi Valitsuses on, tegelevad ikkagi sisuliselt ministritööga, või on tõesti läinud nii, et viimastel nädalatel pühendutakse rohkem just nimelt poliitkampaaniale? Riina

Aga nii nagu te õigesti viitate, esmatähtis on valitsusliikme töö. Valitsuse istungid toimuvad, need toimuvad tavapärases graafikus – vahel võib-olla isegi tihedamini – ja ministrid osalevad Vajadusel on võimalik osaleda ka elektroonilisi vahendeid kasutades, kui minister on näiteks välislähetuses. Nii et ma ei saa kuidagi öelda, et valitsuse töö ei toimuks varasemas tempos. Arutelud on täpselt samamoodi pingelised, nagu need olid ka enne kampaaniaperioodi. Konkreetseid käike saab kommenteerida iga minister ise. Ma tõesti

ja piirkondlikud käigud sellega seoses on minu arvates iga ministri jaoks hädavajalikud. Igaüks saab oma käike selgitada ise. Aitäh! Nüüd palun lisaküsimus, Peeter Ernits! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Vaadake, kampaania kampaaniaks, aga ma pöördusin teie poole juba sügisel, pärast seda olen saatnud teile meeldetuletusi. Isegi eelmisel nädalal veel öeldi, et selleks eelmiseks nädalaks tuleb lõpuks vastus. Probleem on selles: perekond elab kahe meetri kaugusel suure maantee muldkehast [ja müra on] pidevalt

öeldakse: ei mingit reaktsiooni. Proua minister, miks te ei vasta? Ma olen Riigikogu liige ja inimeste mure on reaalne, mitte kampaania asi. Millal tuleb vastus?

uurin, kuhu vastus on jäänud, ja loodan, et saate selle võimalikult kiiresti. Tänan! Lõpetan selle teema käsitlemise. Tänan! Lõpetan selle teema käsitlemise. Liigume edasi seitsmenda küsimuse ja teema juurde. Selle esitab Peeter Ernits, vastab peaminister Kaja Kallas, teema on eestlaste diskrimineerimine. Peeter Ernits, palun!

proua kassapidaja küsis, kas tohib mulle ühe küsimuse [esitada]. Täiesti konkreetne inimene. Ja ta küsis, miks te diskrimineerite eestlasi. Kassapidaja rääkis oma loo ära. Tema saab palka uute koefitsientide järgi 750 eurot,

sellist erasektorit ei olnudki – kõik töötasidki riigi heaks ja seetõttu riik määras ka kõik palgad ja kõik tingimused. Tänapäeval on nii, et kaubandusketid ei kuulu mitte riigile, vaid need kuuluvad eraettevõtetele. Eraettevõtted on need, kes lepivad töötajatega kokku

on ka valimisprogrammis see, et peaks olema selline asi nagu palgapeegel, mille abil oleksid palgad tegelikult teada ja avalikud. Siis saaksid inimesed ise võrrelda ja saaksid ka ise küsida kõrgemat palka, et ei oleks mingit diskrimineerimist. Me teame, et Eestis on

miks teie valitsus venestab Eestit? Rääkis ta muidugi eelkõige oma poest ja selles valitsevast atmosfäärist,

ja on erasektor. Ma võin veel öelda eelmise küsimuse vastuseks, et avalikus sektoris ehk nendel töökohtadel, kus riik maksab palka,

Siiamaani arvati, et see probleem laheneb kuidagi iseenesest ja et inimesed, kes Eestis eesti keelt ei räägi, kuidagi nii-öelda hääbuvad. See ei ole nii läinud ja me peame siin tegema olulisi pingutusi.

nii kohalikud omavalitsused, nii ettevõtjad kui ka eraisikud.Me oleme vastu võtnud seaduse, et üle minna täielikult eestikeelsele haridusele. Me oleme näiteks ka Ukraina sõjapõgenikud suunanud valdavalt eestikeelsetesse koolidesse või keelekümbluskoolidesse just nimelt selle et Eestisse ei tekiks ja ei tuleks enam juurde inimesi, kes eesti keelt ei oska. Ma olen igal pool üles kutsunud ka kõiki meid, kes me räägime väga paljusid erinevaid keeli, mitte minema kergema vastupanu teed

Kui nad ütlevad, et ei oska, siis olen neid aidanud järgi, et nad eesti keelt kuuleksid ja eesti keelt kasutaksid, sest ainult keelt kasutades ja hoides võtad sa selle keele ka omaks. Nii et me oleme omalt poolt teinud suuri pingutusi ja teeme neid

valitsusjuhina tunnete – kas see on ka kuidagi diskrimineerimine, kui ühe erakonna liikmed, kes on teil ka Vabariigi Valitsuses, saavad tööajast kampaaniat teha, aga näiteks teil, kelle tööpäevad on tõesti hästi pikad ja töised, ei õnnestu seda kampaaniat niimoodi teha?Miks teha?Miks ma seda küsin? Tegelikult see haakub selle küsimusega, mida ma küsisin ka majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti käest. Tõesti ma näen seda, kuidas just nimelt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ministrid käivad

tööandja, on Siseministeeriumi haldusalas. Siin ei tasu selles mõttes üllatuda või ka muiata, sest me teame, et Lauri Läänemetsa haare ongi lai: ta tahtis ka koole ehitada. see on kindlasti üks oluline teema, millega Siseministeerium peab tegelema.Kuidas teile tundub? Kas teie ka tunnete ennast selles mõttes natukene halvasti, et teil see ei õnnestu, või te ei peagi tegelikult mõistlikuks seda, et minister teeb tööajast kampaaniat? Aitäh!

see, et me oleme nii väike riik. Näiteks võib mulle Tallinnas mõni välismaalane vastu tulla ja imestada, et mõtle – peaminister on siin tänaval. Meil on see tavaline, et sa kohtad ministrit oma kodukohas, sa kohtad ministrit kuskil poejärjekorras, saad temaga

inimesed, kõik Riigikogu liikmed on samamoodi sellised täiesti lihast ja verest inimesed, kellega saab suhelda. Kutsun üles seda tegema, et oma otsust kaalutletult teha. Aitäh!

Saue Päevakeskuses naistega kohtumas ja ukrainlastele abiks tööd tegemas, aga seda, mulle tundub, nädalavahetusel, mis ei ole peaministri nii-öelda otsene tööaeg. Nii et selles mõttes tahan tunnustada ka peaministrit, kes suudab teha mitut tööd korraga. Nii et muidugi: see kampaaniaperiood ongi oluline. Tegelikult see, et poliitikud inimestega suhtlevad – et siin suures saalis jääks see kõlama –, see on positiivne. Aitäh! See nüüd protseduuriline küsimus ei ole, aga samas tunnustamine ei ole kunagi halb ka siin saalis. Nii et selles mõttes ma kindlasti kiidan. Valdo Randpere, teil on protseduuriline küsimus. Aitäh! Ma tahan siis jätkata umbes samal liinil ja samas toonis kui Tõnis Mölder, samuti kiitusega. Mul on tõesti hea meel kuulda, et Keskerakonna esindaja nii palju muretseb selle pärast, et inimesed – eriti ministrid ja ametnikud – teeksid tööd, mitte ei tegeleks valimispropagandaga. Me oleme aastate kaupa kirunud Keskerakonda, et nad on kasutanud kampaania tegemiseks avalikke vahendeid ja nii edasi. See on täielik ümbersünd! Kirgastumine!

koolitunni pikkus ja päeva planeerimine, eriti algklassides. Merry Aart, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud minister! Minu küsimus tuleneb Elva Gümnaasiumi algklasside õppekavadest. Need õppekavad on sellised, et esimesed tunnid on 75 minutit, mis jagatakse pooleks: esimene pool on keel või matemaatika, teine pool on kehaline kasvatus; siis järgnevad õuetunnid, kust lapsed tulevad märgade riietega. Ka koju jõuavad nad lõpuks märgade riietega, on väsinud, on külmunud. Selle tulemusena ei suuda lapsed koolis keskenduda. Järgneb psühholoogi vastuvõtt ja tänapäeval väga kiiresti ka antidepressandid.

Õppetunni arvestuslik pikkus on seaduse järgi 45 minutit ja 45 minutile peab järgnema 10 minutit vaheaega.

Kuna te praegu niimoodi seda esitate, siis kindlasti küsiksin ma koolijuhilt, kas need asjad on läbi mõeldud. Tõenäoliselt on. See, et õuetunnid on

olude ja õpetajate professionaalsuse küsimus. Kindlasti on oluline teha [sel teemal] koostööd vanematega, sellepärast et tundide pikkust ja koolikorraldust ei saa ilma hoolekoguta teha ja hoolekogu on siis tõenäoliselt selle heaks kiitnud.

palun! Tõnis Lukas, palun! Aitäh! Kooli põhiprotsess on lapse areng. Arengu jaoks on vaja soodsaid tingimusi ning loomulikult ka rõõmsat meelt

Sellepärast tõstame jätkuvalt õpetajate palku, analüüsime ka õpetajate töökoormust ja anname koolidele

Ja kui on vaja, tuleb õpetajate heaolu ja autoriteeti kaitsta. Ma loodan, et on õigus õiguskantsleril, et selleks ei ole vaja seadust muuta, aga kindlasti peab õpetaja tundma ennast turvaliselt ka võimaliku šantažeerimise vastu ja ka perekondade või vanemate psühholoogiliste rünnakute vastu. Aga peamine on ikkagi lapse rahulolu. Ma pöördun Elva kooli poole ja uurin seda graafikut. Tundub jah, et koolid on erinevalt käitunud. Algklasside läbivalt 75-minutilised tunnid on vaja läbi mõelda. Ma usun, et kooli õppekava, eriti suure kooli õppekava ei tehta juhuslikult,

[tunnid] oleksid tõesti jõukohased. Nii et aitäh niisuguse tähelepaneku eest! Pöördun Elva kooli poole. Ma usun, et seal on asjad läbi mõeldud, aga mulle on ka huvitav teada, kuidas nad seda põhjendavad. Nüüd Nüüd palun lisaküsimus, Siim Pohlak! Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Ma liiguksin koolilaste juurest natuke nooremate laste juurde, sihukesed lasteaiaealised. See teema on natuke spetsiifiline, aga samas ka hästi lai: puudutab tuhandeid või kümneid tuhandeid lapsi. See

inglise keele poole, sellepärast et esimesed asjad, mille vanemad neile koos telefoniga pihku pistavad, on ikka ingliskeelsed äpid ja rakendused. Kas on midagi plaanis mõelda ka selles suunas, et motiveerida kas või arendajaid või eraettevõtjaid selliseid eesti keelt ja eesti meelt kandvaid mobiilirakendusi looma, millega lapsed saaksid tutvust teha? Aitäh,

minu vaadet, kuidas võiksime edasi minna, ja kinnitust, et nad on õigel teel. Minu meelest ollakse siin väga aktiivsed ja paljuski [tuleb see] missioonitundest, et eesti keel jääks ka meie laste

et julgustaksime tõepoolest kõiki neid tarvitama. Lasteaiad – või alushariduse õppeasutused, koolieelsed lasteasutused, mida me oleme harjunud lasteaedadeks nimetama – on selles mõttes head kohad kodu toetamiseks, et professionaalsed õpetajad ei

See annab lastele võimaluse eesti keelt kasutada. Eestikeelsele õppele üleminek lasteaedades ja koolides, mis on olnud selle valitsuse prioriteet ja mis peab jätkuma

Mahajäänud regioon ei suuda toetada riigi arengut ja mõnes mõttes võib öelda, et ta takistab ka edukamate piirkondade edasiminekut. Kui me vaatame karmimaid asjaolusid, siis ühte piirkonda koondunud majandus- ja administratiivne võimekus on sõjatingimustes kergemini haavatav võrreldes hajutatud tööstusmajandusliku ja administratiivse võimekusega. Me võime öelda, et see on riigi kaitse riskifaktor. Meil on üldiselt ju kõigile teada, et Eesti on Harjumaa- ja Tartu-keskne, kui me vaatame põhinäitajaid:

Pärnus on arenguid – IT, metsatööstus, tekstiilitööstus –, on häid võimalusi, sinna saab nelja transpordiliigiga, on hea asukoht, aga kahjuks vahe teiste, Eesti edukamate piirkondadega suureneb.Ma saan aru, et see küsimus oleks pigem linnavalitsusele, aga kuna mõju on [tunda] maakonna ja ka riigi tasandil, siis sellepärast ma esitan selle küsimuse siin. Mida riik on mõelnud ja mida riik saaks teha

Maakondadest on see viies Harju, Tartu, Rapla ja Saare maakonna järel. Samamoodi, kui me võtame 2022. aasta kolmanda kvartali

teiste piirkondadega nii palju tuge. Kindlasti me peame vaatama, et ka teised piirkonnad kuidagi maha ei jääks ja et meil ei tekiks sellist sotsiaal-majanduslikku probleemi ka teistes piirkondades. Kui võtta puhtalt

471 eurot. Sellega jäävad nad maha ainult Harjumaast, Tartumaast ja Ida-Virumaast. Tegelikult, kui ma võrdlen kõiki piirkondi, siis Pärnumaa ei ole sugugi kõige halvemas seisus. Aga kuna mul vastamise aeg saab otsa, siis saan kohe jätkuküsimusele vastates edasi Aab! Palun nüüd lisaküsimus, Jaak Aab! Tänan, austatud esimees! Hea peaminister! Tõesti, nagu te kirjeldasite,

jõudis keskmisega võrreldes ühe elaniku kohta neid vahendeid 50% ja Kagu-Eestisse ühe elaniku kohta 150%. Nii et tegelikult seda joont on hoitud, et arendadagi neid veidi maha jäänud regioone rohkem. Aga siis tegin sellise ettepaneku, et võiks koostada regionaalarengu tegevuskava, mille järgi erinevad riiklikud programmid, Euroopa struktuurifondide vahendid – mitte ainult regionaalvahendid, vaid kõikide sektorite, kõikide valdkondade ja kõikide ministeeriumide vahendid kajastuksid seal regionaalse prioriteediga ehk oleks näiteks mingi regionaalne portfell sinna jagatud, oleksid väiksemad omaosalused, suurem toetus. Kuhu see arengukava jäi?

suuremat võimendust, ei ole vaja tegeleda ainult nende nõrkustega. Kui ma olen käinud piirkondades, siis olen ka küsinud, mis võiks olla see fookus, mis sellel maakonnal on. See, mis hoiab inimesi selles maakonnas, on ikkagi töökohad töökohad võrdväärse palgaga – ja see, et lastel oleks, kus õppida, et pered saaksid elada piirkondades ja teha oma tööd just nendes piirkondades.Selle jaoks on ülioluline regionaalne meede tegelikult kiire interneti viimine kõikidesse maakondadesse, sest me teame, et tänapäeval töötatakse väga palju arvutiga, ja selleks, et seda tööd mis tahes Eesti paigas peab arvutiühendus või kiire internet olema. Me oleme eraldanud märkimisväärseid summasid, et kiiret internetti igal pool Eestis välja ehitada, et tõepoolest oleks ka piirkondades võimalik tööd teha ükskõik millise äriühingu tarbeks. Me oleme ka riigi poolt vaadanud seda, et kui me loome uusi töökohti ja teeme konkursse, siis sinna ei kirjutataks sisse, et see töökoht on Tallinnas näiteks, vaid et kui see töö tõesti toimub arvuti taga, siis seda saaks teha mis tahes piirkonnas. Hea meel on tõdeda, et kui oli COVID-i aeg, siis inimesed leidsid oma tee tagasi maale ja maakodudesse, et sealt tööd teha, ja see liikumine tõepoolest suurenes.Kindlasti

Eestis toimuks nii-öelda konvergents, et tõuseksid töötasud ka igal pool mujal ja poleks vahet, kas sa töötad Tallinnas või töötad sa mujal Eestis. Eesti on väike.

Nimelt, kui 2022. aasta kolmandas kvartalis kasvas palk Eestis üleüldiselt 8,1%, siis Pärnumaal tervelt 10,1%. Pärnumaa oli seega kõrgemal kui Eesti keskmine ja ma arvan, et see on kindlasti positiivne.Teine Teine asi, mida riik saab teha ühenduvuse parandamiseks või regiooni arendamiseks, on ikkagi need ühendused. Ma tõin välja internetiühendused, mis on olulised, aga väga olulised on ka taristuühendused ehk teed,

ringi sõidavad ja Eestimaa erinevaid paiku avastavad ja sellega ühtlasi toetavad Eesti ettevõtlust. Mida saab riik veel teha? Me oleme teinud turismi arengusse erinevaid investeeringuid, näiteks ka seesama Michelini tärnide investeering, et Michelini tärniga restorane Eestis oleks. See oli riigipoolne investeering, et need hinnangud üldse tuleksid. See toob täiesti uued turistid Eestimaa peale ringi vaatama. oluline] turismialane koostöö piirkondade vahel. Ükski turist ei mõtle selles võtmes, et siit läheb nüüd maakonna piir, ehk maakonnad peaksid [omavahel] tegema koostööd: mis on huvitavad paigad, mida lastega külastada; mida saavad külastada need inimesed, keda huvitavad just

tagasi teenida ka neid kulusid, mis on väljaspool hooaega. Tänan!